En eins og þetta frumvarp sannar þá er það hægt. Það er hægt að bjóða sig fram, það er hægt að ná kjöri, það er hægt að leggja fram mál og það er hægt að fá þau samþykkt. Mér finnst mikilvægt að við höldum því líka til haga. Draumar geta ræst.

fyrir, að í stað þess að þegar við samþykkt laganna verði kjörin ný landskjörstjórn þá verði skipuð undirbúningsnefnd sem falið verði að vinna að undirbúningi framkvæmdar laganna. Með því móti höldum við því fyrirkomulagi að landskjörstjórn sé kjörin þegar að loknum kosningum, og það verður þá í haust. En til þess að tæknilegur að tæknilegur undirbúningur undir innleiðingu laganna frestist ekki alveg þangað til þá gerum við tillögu um undirbúningsnefnd sem skipuð verði fulltrúum tilnefndum af Sambandi íslenskra sveitarfélaga, forsætisnefnd Alþingis og dómsmálaráðuneytinu, til að sinna þeim verkefnum sem þar greinir.